postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 888. Prijedlog akta primili ste poštom, prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj Zakonski prijedlog raspravi u hitnom postupku. sukladno članku 159. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave članak 164. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, i Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Izvješća ste primili na sjednici. želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvažena Barica Novosel državna tajnica u Ministarstvu pravosuđa. Izvolite. hvala gospodine potpredsjedniče, uvažene dame i gospodo zastupnici. Vlada Republike Hrvatske i Vlada Republike Slovenije potpisale su ugovor o zaštiti klasificiranih podataka. Ovim Ugovorom se uspostavlja pravni okvir za osiguranje zaštite klasificiranih podataka koje zajednički nastaju ili se izmjenjuju između ugovornih stranaka, određuju se nadležna tijela za provedbu ugovora, utvrđuju se istoznačno stupnjevi tajnosti, postupanja sa klasificiranim podacima i obaveze u pogledu nacionalnih mjera za zaštitu klasificiranih podataka. Mehanizmi prijenosa klasificiranih podataka i odredbe o klasificiranim ugovorima. Da bi ugovor stupio na snagu potrebno je da ga se potvrdi ovim zakonom pa se predlaže da ga se potvrdite. Hvala. Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji Odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Prvo su na redu klubovi. U ime Kluba HDZ-a uvažena zastupnica Ana Lovrin. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, gospođo državna tajnice, kolegice i kolege. Klub Hrvatske demokratske zajednice podržat će donošenje Zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka. ovaj ćemo Zakon podržati naime radi se o Zakonu gotovo identičnom, mislim da je ovo 7. ili 8. ovaj Hrvatski sabor donio je već 8 Zakona kojima Zakona kojima potvrđuje ugovore zaključene između Vlade Republike Hrvatske i Vlada zemalja u okruženju u europi kojim uređuje pitanja uzajamne zaštite klasificiranih podataka. 2007. i 2008. godine Hrvatska je cjelovito uredila područje informacijske sigurnosti sa nekoliko zakona i podzakonskih akata pa je tako donijet Zakon o tajnosti podataka, zakon o informacijskoj sigurnosti, Zakon o sigurnosnim provjerama, Uredba o mjerama informacijske sigurnosti, Pravilnik o standardima sigurnosne provjere, Pravilnik o standardima fizičke sigurnosti, Pravilnik o standardima sigurnosti podataka, Pravilnik o standardima organizacije i upravljanja područjem sigurnosti informacijskih sustava i Pravilna o standardima sigurnosti poslovne suradnje. Time je Hrvatska u potpunosti i cjelovito uredila ovu materiju u primjeni unutar Republike Hrvatske. No, postoji potreba za međunarodnom razmjenom podataka i materijala koje su nacionalnim zakonodavstvima klasificiranim i označeni određenim stupnjem tajnosti. Naravno u međunarodnoj suradnji izuzetno je važna razmjena takvih podataka iz razloga rješavanja sigurnosnih problema, ali naravno i zbog potreba učinkovite borbe protiv organiziranog kriminala, korupcije, terorizma što su sve kaznena djela ili određene aktivnosti koje ne poznaju određene granice i u borbi protiv njih je itekako potrebna međunarodna suradnja. U tom smislu se ovdje radi o međunarodnoj razmjeni i zaštiti klasificiranih podataka koji su nastali kao zajednički podaci ili zaštićeni podaci pojedine od zemalja iz sporazuma odnosno ugovora. Sukladno tim utvrđenim standardima i rješenjima u ovim propisima koje smo naveli, evo pred nama je donošenje zakona kojim potvrđujemo sporazum koji je potpisan u travnju 2011. Između Vlade RH i Vlade Republike Slovenije i uspostavlja se okvir za i pravila razmjene uzajamne zaštite klasificiranih podataka. Naravno, kao što je to i državna tajnica rekla, da ponovimo tim ugovorom se uspostavlja pravni okvir za osiguranje zaštite klasificiranih podataka koji nastaju zajednički ili su klasificirani podaci pojedine ugovorne stranke, određuju se nadležna tijela za provedbu ugovora, istoznačni stupnjevi tajnosti, postupanje s klasificiranim podacima, podacima, obveze u pogledu nacionalnih mjera za zaštitu klasificiranih podataka, mehanizmi prijenosa i posebne odredbe o klasificiranim ugovorom. Dakle, to je materija ovoga zakona. Možemo reći da se sve ove odredbe da su zapravo tipske i da su gotovo identično uređene u sporazumima i o zakonima kojim potvrđujemo te sporazume na gotovo identičan način. Evo potvrđivanjem ovog ugovora i ovaj sporazum će postati dio unutarnjeg zakonodavstva, a razmjena podataka onda će biti uređena ne samo na na podruju RH već će na identičan način biti uređena i na području države suugovarateljice u ovom slučaju Republike Slovenije. učinkovitih provedbe sigurnosnih mjera, suradnje u borbi protiv najtežih oblika kriminala i terorizma, HDZ-a podržava donošenje ovoga zakona. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. U ime kluba HDSSB-a uvaženi zastupnik Boro Grubišić. Izvolite.

Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Gospođo državna tajnice, uvažena i poštovane kolegice i kolege. Ako kažem malobrojni dobit ću opomenu od potpredsjednika Sabora. U travnju ove godine između vlada Republike Slovenije i Hrvatske potpisan je ugovor, a mi ga danas mi o njemu danas vodimo raspravu da bi prilikom glasovanja i potvrdili. Ovakva vrsta ugovora ili potvrđivanja ugovora je učinjeno već sa 7 zemalja iz našega okruženja. Ali moram reći nešto u svezi samoga ovoga materijala, odnosno nešto iz ovog naslova kaže uzajamna zaštita klasificiranih podatka. Nažalost, u našoj bližoj povijesti u naše vrijeme, znamo sami kako su određeni klasificirani podaci iz RH dostavljani, dostavljani, kako su bili na raspolaganju svima onima kojima su trebali biti i kojima nisu trebali biti na raspolaganje. Znamo da i sa Republikom Slovenijom vrlo brzo

a možda je tako i dogovoreno sadržaje u svim elementima arbitražnog sporazuma između Slovenije i Hrvatske, a u svezi Sporazuma o suđenju da kažem presudi Savudrijske Vale. Znamo za to da je hrvatska Vlada ili tko bio odgovoran dopustili i nekim stranim tajnim službama da vrpaju kako bi se to reklo u Slavoniji po našim fonogramima po našim klasificiranim i ne klasificiranim materijalima. ovo govorim, nije opomena A.B. Šimića nego kao opomena što se sve događalo u ovoj bliskoj povijesti, pa se nadam da će potvrđivanje ovog sporazuma bar zaštiti ovaj dio klasificiranih podataka koji se odnosi na sporazum između RH i Republike Slovenije. Hvala lijepa. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Na redu je uvaženi zastupnik Ivo Grbić. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana državna tajnice, poštovane kolegice i kolege zastupnici. Na početku svog izlaganja želim istaknuti da podržavam prijedlog Zakona o potvrđivanju ugovora između Vlade RH i Vlade i Vlade Republike Slovenije o uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka. Temeljem nacionalnog plana za pristupanje RH EU pristupanje RH EU za 2008. godinu, tijekom 2007. i 2008. godine donijeto je niz zakonskih i podzakonskih propisa kojima se na jedinstven i cjelovit način uređuje područje informacijske sigurnosti čime je stvorena osnova za uspostavljanje strukovnih standarda za adekvatno uređenje zaštite klasificiranih podataka i na unutarnjem i na međunarodnom planu. Ova potreba za međunarodnom razmjenom podataka koje su prema nacionalnom zakonodavstvu klasificirani ili označeni jednim od zakonom utvrđenih stupnjeva tajnosti proizlazi iz bliskih vanjsko-političkih odnosa između država i povećane potrebe za uzajamnim i usklađenim djelovanjem na rješavanju suvremenih poglavito sigurnosnih problema koji često svojom složenošću i sveobuhvatnošću nadilaze nacionalne okvire. Ugovorom između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka potpisanih dana 15. Travnja 2011. godine u Ljubljani uspostavljen je pravni temelj za osiguranje zaštite klasificiranih podataka koji zajednički nastaju ili se razmjenjuju između ugovornih stranaka bilo da se to radi o utvrđivanju istoznačnih stupnjeva tajnosti, obveza u pogledu nacionalnih mjera za zaštitu klasificiranih podataka ili određivanju nadležnih tijela za provedbu ugovora, mehanizama prijenosa i postupanja s klasificiranim podacima, uređenja načina posjeta i sastanaka stručnjaka, te postupanja u slučaju povreda, sigurnosti kao i pitanja troškova nastalih u provedbi ugovora. Radi navedenog, a obzirom da Hrvatski sabor potvrđuje ugovor kako bi njegove odredbe u smislu članka 140. Ustava Republike Hrvatske postali dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske podržavam donošenje Zakona o potvrđivanju ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka.

o potvrđivanju ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka. o jednom po sadržaju uobičajenom i standardnom ugovoru kakvih smo do sada u saborskoj proceduri na ratifikaciji imali nekoliko. Evo kolegica Lovrin je rekla da ih je bilo 7 ili 8. Dakle, vjerojatno će ih u narednom razdoblju uslijediti još. Kao što je rečeno ratifikacijom ovog ugovora u Hrvatskom saboru njegove će odredbe sukladno članku 140. Ustava činiti dio unutarnjeg pravnog pravnog poretka Republike Hrvatske. Što se tiče samog ugovora on je potpisan 15. Travnja 2011. godine u Ljubljani, dakle s ciljem osiguravanja zaštite klasificiranih podataka koji nastaju ili se razmjenjuju prije svega između stranaka iz ovog ugovora, dakle Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije kao javnih ili privatnih institucija država potpisnica naravno u skladu sa nacionalnim zakonima, odnosno drugim propisima. S obzirom da se radi o već potpisanom međunarodnom ugovoru i da se u ovoj fazi postupka ne mogu vršiti njegove izmjene ili dopune, dakle izmjene i dopune njegovog teksta neću se u svojoj raspravi osvrtati na detalje, dakle i na odredbe koje su uređene ovim Ugovorom. Evo ponovit ću samo i naglasiti što se njime definira. Dakle, uz određivanje nacionalnih, sigurnosnih tijela uređuju se stupnjevi tajnosti podataka, sigurnosna načela, pristup, korištenje i prijenos klasificiranih podataka, njihovo umnožavanje, prevođenje i uništavanje, uređuje se način ostvarivanja međusobnih posjeta radi izravnog pristupa klasificiranim podacima, postupanje stranaka u slučaju povrede zakona i propisa u vezi sa zaštitom tih podataka kao i načini rješavanja eventualnih sporova. za kraj, prema tome što se, dakle ovim Ugovorom vrlo precizno uređuju pravila uzajamne zaštite u području informacijske sigurnosti te zaštite klasificiranih podataka podržat ću donošenje ovog zakona. Hvala. Zahvaljujem. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se steknu za to potrebni uvjeti. Time završavamo današnje zasjedanje. Sutra ćemo nastaviti sa točkom 12. Konačni prijedlog zakona Hvala lijepa i svima želim ugodnu i laku noć.